Prijedlog odluke sukladno članku 112. stavku 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju dostavila je Vlada Republike Hrvatske. Državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Dražen Vukov Topić će dodatno obrazložiti prijedlog. **Vikić poštovane gospođe zastupnici, gospodo zastupnici. Odredbom članka 112. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju utvrđeno je da članovi Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade. Sukladno tome i na osobni zahtjev profesorice Vlaste Zanki Vlada Republike Hrvatske na sjednici 14. veljače ove godine utvrdila prijedlog odluke o razrješenju profesorice Zanki kao članice Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Vi ste taj prijedlog dobili

Klub zastupnika HNS-a poštovani zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi predstavnici hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Mi smo prije nekoliko dana imali jednu vrlo zanimljivu raspravu na Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu i tad se postavilo nekoliko pitanja, pa ću ja ovdje iako mi je jako žao da nema kolege iz SDP-a jer su upravo oni bili pokretači nekih od tih pitanja. Naime, prije svega želim konstatirati, a to vi svi na žalost znate da smo u proteklih nekoliko godina imali nekoliko neugodnih situacija, tako da se Republika Hrvatska i neki hrvatski znanstvenici su se našli u nekoliko navrata na stranicama najčitanijih znanstvenih i stručnih časopisa. Ali na žalost u negativnom kontekstu. Radilo se najčešće o optužbama za plagijat i to složit ćemo se svi skupa je sve samo ne ugodna situacija. Kolegice i kolege, intelektualno vlasništvo, znanstvena čestitost, poštivanje etičkog kodeksa u znanosti su sve više i više pod lupom javnosti i naše i međunarodne i to potpuno opravdano. Jedno od pitanja koje je pokrenuto na toj sjednici odbora bilo je i da li su napravljene greške kod imenovanja članova Odbora za etiku u znanosti, obzirom da su neki kolege tvrdili da su izabrani pojedinci po kriterijima koji nisu u skladu sa zakonom tvrdeći da njihova znanstveno-nacionalna zvanja ne odgovaraju onome što zakon od nas traži pa ako je tako onda je to jedna ozbiljna greška i svakako trebamo vidjeti što i kako učiniti. Nadalje, Odbor za etiku i znanost je pripremio jedno izvješće koje će biti evo čini mi se točka 14. ovog dnevnog reda i mi smo na tom istom odboru i to izvješće razmotrili i moram priznati da su više-manje svi članovi Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu imali određene primjedbe i kolege su u dobroj namjeri čak i oni koji su najbenevalentniji bili tražili da se to izvješće izvješće dopuni na način da se doradi u nekim odlukama, nekim stajalištima, nekim mišljenjima i nadam se da će to tako i biti. Postavlja se pitanje zašto su učinjeni ti propusti i ono što je najružniji dio te priče je da su neki kolege tvrdili da je to između ostalog i zbog toga što u tom odboru ne sjedi puni broj od devet članova, nego samo sedam, a sa ovim razrješenjem bit će ih samo 6. Na taj način kolege ne mogu pokriti sva područja za koje bi bilo za očekivati da pokriju obzirom na selekciju koju smo napravili da upravo imamo znanstvenike iz tih područja, da oni potpuno kompetentno mogu sva ta područja onda i obraditi, pripremiti za nas itd. Prema tome, to je svakako važno da vidimo zašto smo na sedam, a od danas ili od sutra ako ćemo o tome glasovati na šest a ne devet članova toga odbora. Kolegice i kolege, bit ću kratak i još ću samo dodati dvije rečenice. Jedno od dvaju poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom koje smo privremeno zatvorili jeste i područje znanosti i nadam se da će ono i ostati zatvoreno. Zato bi mi iz kluba Hrvatske narodne stranke mi predložili da zbog niza pitanja, a u najboljoj namjeri da se što prije riješe ta sporna pitanja, da se nađu predstavnici našeg saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu sa predstavnicima ministarstva da vidimo gdje su propusti učinjeni, jer prljavo rublje ne treba prati niti ovdje niti pred svjetskom znanstvenom javnošću. Hvala